„На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттеглям внесения оттеглям внесения на 28.04.2010 г. Законопроект за правата и задълженията на пациента, № 054-01-39, внесен от народния представител Ваньо Шарков и група народни представители.” Уважаеми народни представители, започваме парламентарния контрол с Цветан

Уважаеми колеги, Парламентарната група на Коалиция за България приветства решението на ръководството днес целия пленарен ден да чуем министрите, които изостават с отговорите на поставените опозицията въпроси, с което се получава и характерното напоследък разминаване между дневния ред на хората и дневния ред на парламента, защото тук обсъждаме неща, които са далеч от реалните

В случая, господин председател, Ви обръщам внимание, че ръководството на парламента за пореден път нарушава парламентарния правилник, като допуска Народното като допуска Народното събрание да не разгледа постъпилия президентски указ за връщане на Закона за радиото и телевизията в предвидения в парламентарния правилник 15 дневен срок. Според чл. 76 от правилника върнатия за ново обсъждане закон трябва да се включи в дневния ред на Народното събрание в 15-дневен срок от постъпването на указа. Указът е постъпил на 31 май така че трябваше до края на тази пленарна седмица да бъде разгледано президентското вето. Предполагам какво би ми отговорило ръководството буквалният израз в правилника е „включва в програмата”. Наистина в програмата за тази седмица беше включено президентското вето, но също така то беше изключено по усмотрение на мнозинството. Много се надявам, че следващата седмица няма да се случи същата „гимнастика”

Преминаваме към парламентарен контрол. Новопостъпили питания. Постъпило е питане от народния представител Яне Георгиев Янев, Тодор Димитров Великов и Емил Генов Василев към Цветан Цветанов заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи спрямо исканията на протестиращите полицаи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 25 юни 2010 г. Писмени отговори. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Мая Манолова. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Мая Манолова. Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Цвета Георгиева. Уважаеми народни представители, започваме парламентарния контрол с Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, който ще отговори на питане от народния представител Емил Генов Василев относно политиката на Министерството на вътрешните работи за преодоляване на бюджетния дефицит.

Уважаеми господин вицепремиер, питането ми е относно политиката на МВР за преодоляване на бюджетния дефицит. Това питане е мотивирано от едно изказване на премиера Бойко Борисов, може би някъде преди около две седмици, когато той каза публично пред гражданите и медиите, че чрез полицейски акции правителството възнамерява да запълни дупката в държавния бюджет. Тази дупка възлиза към настоящия момент на около 2 млрд. лв. – по анализите на финансови експерти, пък и на самото Министерство на финансите и ще нарасне до края на годината в размер на около 3,5 млрд. лв. Сумите са доста сериозни и е нормално в „Ред, законност и справедливост” пък и в мен лично възникна въпроса: как точно Министерството на вътрешните работи възнамерява да събере такива огромни суми и да ги внесе в държавния бюджет и то по такъв начин, че да покрие бюджетния дефицит? Случаят има продължение обаче ония ден, когато между Вас и министъра на финансите се размениха някои реплики, при което коментара на премиера беше, че се касае за една конкуренция между Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи. Ставаше въпрос за събирането на акцизи. Ние считаме, че няма как Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи да са конкуренти и считаме, че тогава, когато премиерът поставя несвойствени задачи на министъра на вътрешните работи, той обаче трябва да ги изпълни, защото всяка дума, казана от премиера, който е втората по значение политическа институция след Народното събрание в една парламентарна република, е политика и тази политика трябва да бъде практически реализирана. Затова ние Ви питаме, господин вицепремиер: на каква обща стойност са постъпилите в републиканския бюджет от началото на годината парични гаранции по мерки за неотклонение? Какви парични суми са постъпили от началото на годината от обвиняеми лица за възстановяване на вредите от извършени от тях престъпления? На каква стойност са отнетите през този период в полза на държавата купюри и ценности, които са предмет на престъпление? Защото ние считаме, че МВР именно тук би могло да подпомогне фиска и вероятно идеята е с все по масови полицейски операции, арести по този начин всъщност да бъдат набирани тези средства. В края на краищата да поясните и каква ще бъде общата политика на МВР в тази насока, за да изпълни поставените от премиера задачи? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.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

Борбата с нелегалния внос, производство и търговия с акцизни стоки е основен елемент от цялостната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, контрабандата и организираната престъпност. В тази връзка бяха бяха планирани, организирани и се провеждат специализирани полицейски операции и системни проверки на територията на цялата страна с цел разкриване, предотвратяване, документиране закононарушенията, свързани с внос, производство и търговия с тютюневи изделия и алкохол без акцизен бандерол,

3 млн. 596 хил. 917 броя кутии цигари без бандерол и с бандерол с изтекъл срок на ползване. Като пример ви давам Областна дирекция – София, в която за цялата 2009 г. са иззети 10 хиляди кутии цигари без акцизен бандерол и 10 хиляди бутилки алкохол със стар или фалшив бандерол, като за периода от началото на годината досега същата дирекция е иззела над 38 хиляди кутии цигари и 5 хиляди бутилки със стар или фалшив бандерол. иззети са 1 377 кг насипен, нарязан тютюн, използван за ръчна изработка на цигари; - 22 199 къса цигари, съхранявани и търгувани в насипно състояние; около 1 млн. броя бутилки с различен грамаж, алкохол с бандерол с изтекъл срок за ползване, без бандерол или с фалшив бандерол; - 3 млн. 492 хил. 600 литра наливен алкохол, съхраняван в туби и бидони; над 72 хил. лв. и над 100 пластики от различен вид, записи на заповед и голямо количество броя патрони; - 60 хил. евро и 40 мастербокса цигари, произведени в Китай и имитиращи българско производство; - 14 т армейски боеприпаси, предназначени за утилизация; - при съвместни операции с Агенцията за борба с наркотиците (ДЕА) САЩ са иззети над 8 тона оцетен анхидрит на обща стойност над 24 млн. лв.; - в гр. Стара Загора е разкрита престъпна схема, чрез която са извършени банкови измами в размер на 4,5 млн. евро; иззети са български и чужди фалшиви документи за самоличност, бланки, официални печати на държавни учреждения, заготовки на бандероли, материали и консумативи за печат на банкноти, над 80 хил. фалшиви винетки и стикери; в Севлиево е открита професионално оборудвана печатна база; - във връзка със законната хазартна дейност и пране на пари са иззети нотариални актове, договори за прехвърляне на имущество и луксозни автомобили на обща стойност над 1,5 млн. лв.;

– контрабанда, са били образувани 57 броя. От тях като обвиняеми са привлечени 40 лица; - бяха повдигнати обвинения срещу лица, заемащи висши държавни постове в предишни правителства за извършени деяния, осъществяващи състав на престъпление по чл. 219, чл. 289, чл. 308 и чл. 316 от Само в един от случаите установените за държавата щети са в размер на 3 млн. 642 хил. лв.; - има наложени от така наречената Комисия „Кушлев” запори за недвижимо имущество и забрани върху недвижими на стойност над 29 млн. лв. По данни, предоставени от Висшия съдебен съвет, относно размера на събраните парични гаранции по обвиняеми лица по бюджета на съдебната власт ви уведомявам, че: - постъпилите по бюджета на съдебната власт суми от внесени по обвинение лица парични гаранции за периода 1 януари 2010 г.

По бюджета на съдебната система не постъпват суми от обвиняеми лица за възстановяване на вреди от извършени от тях нарушения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За два уточняващи въпроса давам думата на народния представител Емил Василев.

вицепремиер, набързо сметнах цифрите, които казвахте и дотук го докарваме някъде до към 70-80 милиона. Обаче премиерът каза, че трябва да покриете дупката в държавния бюджет, която към настоящия момент е 2 милиарда и до края на годината ще стане 3,5 милиарда. От тези 70-80 милиона почти нищо не влиза във фиска, това е истината, тъй като най-голямата цифра, която чух, беше 24 млн. лв. от наркотични вещества – мисля, че беше или от прекурсори. Но Вие няма как от МВР да изкарате тези неща по улицата и да ги продавате на наркоманите, за да вкарате пари в държавния бюджет – изразявам се образно. Ще трябва да ги унищожите. Такъв е законът. Аз искам все пак да Ви задам уточняващ въпрос и държа на този отговор. Анализите показват, че в момента имаме едно намаляване на събираемостта на ДДС, което е близо 1 млрд. лв. става въпрос за косвен данък върху потреблението. За да бъде покрита тази сума, би трябвало гражданите и фирмите да пазаруват, да употребяват стоки и услуги. За да покрие МВР тази дупка и за да накара гражданите да пазаруват има два варианта – или да раздава пари на гражданите, за да могат те да ги харчат, или да им опре по един пистолет в челото и да ги накара насила да пазаруват, за да може в резултат на

в България, за да може от вносни стоки да увеличим постъпленията от акцизи и мита? Моля да ми отговорите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

съвместно с НАП. Самият факт, че вашата партия, която в по-минал период от време даваше постоянно публични пресконференции за сигналите за злоупотреби в държавния апарат, аз смятам, че последните няколко месеца вие не можете да се похвалите с подобна информираност и подаването на подобни сигнали, което означава, че правоохранителната система и всички институции в България работят за противодействие на организираната престъпност и корупцията. Може би сте загубили своите основни източници, за които вие боравехте тогава със съответните сигнали, но това, което ви уверявам е, че ние вървим към една правилна посока за неутрализиране. Недейте да смятате, че събираемостта на бюджета или всичко свързано с това, което в момента има като констатация, е само функция на една институция. Затова и във въпроса, който ми беше зададен в началото относно взаимоотношенията и съгласуваните действия между институциите, мога да Ви кажа, че работим в синхрон и пълно междуинституционално взаимодействие. В тази връзка, това което беше казано от премиера, за така нареченото съревнование – всяка една от институциите участва в това благородно състезание, защото всяка една трябва да докаже това, което може да направи максимално ефективно, прозрачно, съвместно с другите институции с които работим заедно. Благодаря Ви.

(независим): Господин вицепремиер, избягахте от отговорите на уточняващите въпроси и започнахте да говорите по един политически начин. Това ме принуждава и аз да започна да говоря по един политически начин. Ще Ви дам един пример и с него ще изразя моето отношение към Вашия отговор, и преди всичко, отношение към министър-председателя. Дано да ме разберете какво искам да кажа. Доколкото знам Вие сте спортист, завършил сте ВИФ. Представете си, че трябва да се състезават един тенисист и един борец. Ако играят тенис, тенисистът ще победи борецът, колкото и той да е як. И обратното – ако играят борба, ако се борят, предполагам, че борецът ще тръшне тенисиста още в първите няколко секунди. секунди. В случая премиерът Ви кара да играете един спорт, който не е Ваш. Министерство на вътрешните работи Министерство на вътрешните работи има за своя задача да се бори с престъпността. Там е Вашата сила и смятам, че Вие го показвате. Това, че Вас Ви вкарват в една друга писта, която е пистата на финансовия министър, може да Ви изиграе една лоша услуга и аз смятам, че Ви подвеждат. Вероятно целта на това подвеждане това подвеждане е не толкова някой да срине личният Ви рейтинг, който сега е висок, а целта е малко по-различна и тя е да ни насочи към полицейската държава. Между впрочем, отляво се изприказваха много глупости за полицейската държава. Аз имам по-различно становище. От мен запомнете – полицейска държава имаме тогава, когато Министерството на вътрешните работи е насочено да изпълнява несвойствени функции. В момента премиерът Ви подвежда да вършите несвойствени функции. Надявам се, че ще покажете, че не сте радетел на полицейската държава. ИВАНОВ: Въпрос от народния представител Захари Димитров Георгиев относно политиката на министерството и предприеманите действия при жалби на граждани за търсене на съдействие от органите на МВР.

Моят въпрос е свързан с конкретен случай на гражданин от Пловдив

и осигуряване на тяхното спокойствие. Този пловдивски гражданин Ивайло Милев счита, че МВР не е взело адекватни мерки във връзка с неговата жалба. Той е описан и Вие разполагате с данните за случая на господин Милев, защото е отправил молба до Вас с входящ номер от февруари месец, тази година. В нея е изложил обстоятелствата, поради които търси съдействието на министерството и лично на Вас като министър. Ивайло Милев е едноличен собственик и управител на фирми за рент а кар и като такъв той притежава 10 леки автомобила, чиито марки и регистрационни номера е описал подробно в молбата. По думите му тези моторни превозни средства са били обсебени, присвоени от лицето Стефан Танев. За случая той е подал жалба в Софийска районна прокуратура, която е заведена под съответния входящ номер, а по-късно е дал показания и в Трето районно управление. Господин Милев твърди, че след всяка среща с представителите на Министерството на вътрешните работи той е бил заплашван от Стефан Танев да оттегли жалбата си. Заплахите били отправени по телефона, а водените разговори в полицията били дословно цитирани, според Ивайло Милев. Той дори е получил обаждане от непознат, който му е предложил срещу заплащане да открие собствените му автомобили. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин министър, е: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

От извършената по случая проверка се установи следното. На 7 декември 2009 г. от Софийска районна прокуратура, в Трето районно управление СДВР, е постъпила жалба от Ивайло Петров Милев, съдържаща данни за извършено престъпление от общ характер – обсебване на 10 леки автомобила, с подробно описаните марки, модели, регистрационни номера, чиито лизингополучател е той, като едноличен собственик и на капитала на дружеството „Пълдин рент а кар 2000” ЕООД и „Интергруп 7” ЕООД. В жалбата си Милев посочва лицето Стефан Танев за извършване на деянието. На 15 в Трето РПУ е получена прокурорска преписка по описа на Софийска районна прокуратура относно вече визираните в жалбата от 7 октомври 2009 г. обстоятелства, а именно, че като собственик на цитираните дружества осъществява дейност по отдаване на леки автомобили под наем. Отдаваните автомобили са лизингови и са наети на основание договор за финансов лизинг от „Интерлийз Ауто” ЕАД – в качеството си на лизингодател. Автомобилите се отдават под наем на офисите на фирмите в град Пловдив и град София, на клиенти, включително и за получаване, и ползване извън страната. По нататък в жалбата се посочват данни за десет автомобила, които са били предоставени на офис на „Интергруп 7” в гр. София, ръководен от Стефан Танев. Според Милев при посещението си в гр. София установил, че въпросните автомобили не са в наличност на място, където е следвало да се предоставят за ползване, а служителят Танев е спрял да се явява на работа, отказва да се предостави информация за местонахождението на автомобилите и отказва да получи заповедта си за уволнение. В жалбата до Софийска районна прокуратура Милев изразява мнение, че са налице данни за престъпление по чл. 21 от НК и отправи искане за предприемане на правни и фактически действия за издирването на автомобилите и връщането им на дружеството, както и установяване на евентуалните извършители на престъплението. С Постановление от 9 декември 2009 г. на прокурор Зартова от Софийска районна прокуратура е възложено извършване на проверка по жалбата с дадени конкретни указания, а именно: да се снемат обяснения от всички посочени в жалбата лица; да се приложат копия от относими към случая документи; да се извършат и други действия с оглед установяване на обективната истина. На 20 януари 2010 г. в хода на извършената проверка са снети обяснения от Милев, в които той потвърждава изнесеното в жалбата си до Софийска районна прокуратура. В обяснението си Танев потвърждава, че е работил във фирма „Интергруп 7” – на длъжност шофьор, като реално се е занимавал и с отдаването под наем на автомобили. Твърди, че приложеният към преписката трудов договор не е подписан от него, но не отрича получаването на трудово възнаграждение на ръка. В установения от закона срок са били извършени допълнителни проверки по данни с постановление от 15 март 2010 г. и постановление от 10 май 2010 г. на прокурор от Софийска районна прокуратура за конкретни указания. Изпълнени са всички указания на прокурор Зартова. В изпълнение на дадените указания, към настоящия момент господин Милев е призован за явяване в Трето РПУ на СДВР на 4 юни 2010 г. в 10,00 ч., а също така и Стефан Танев за дата 7 юни 2010 г. от 9,00 ч. Предстои установяване и призоваване на лица, посочени от предоставените от Милев договори за отдаване под наем, с оглед снемане на обяснения, както и установяване на местонахождението на посочените от Милев леки автомобили. Към настоящия момент действията по разследването с оглед установяване местонахождението на посочените в жалбата леки автомобили продължава. Случаят не е спрян, той продължава, но има действия, които все пак отнемат малко повече време, защото в началото Танев не беше намерен на посочения адрес като местонахождение, след това в последствие беше издирван, после беше призован и всички действия, които предприема полицията са изцяло в съответствие с прокурорското

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, от Вашия отговор оставам с впечатлението, че че все още има някаква надежда да се разкрие това престъпление докрай и да се получи някакво справедливо възмездие за този, който е обсебил въпросните автомобили спрямо него. Но, за съжаление, струва ми се, че един срок от шест месеца след подаването на първата жалба до ден-днешен е твърде разточителен по отношение на това да се създаде предпоставка за бързо и адекватно решаване на подобни проблеми, и то при положение, че има посочен заподозрян извършител на това деяние. Аз отправих подобен въпрос и към главния прокурор и получих отговор, че отново се е задвижила някаква преписка, но искам да Ви уведомя, че това по отношение на движението между институциите – между Криминална и Трето РПУ, е масова практика в този конкретен случай, и въпреки че почти ежедневно хората се интересуват от съдбата на своята преписка, те ги препращат от една на друга институция. Трябва да Ви кажа, че аз се отнасям доста позитивно към това, което правите, и постиженията, които имате по отношение на организираната престъпност. Казвам го не от куртоазия, но в същото време оставам с известен огорчителен привкус, както и много избиратели, в това число и ваши избиратели от страната, които имат усещането, че това се прави, за да се получи публична известност за тези действия. В същото време стотици граждани всеки ден страдат от подобни

сред хората, за да се получи това възпиращо действие. Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Нали не си представяте, че ще преминем в духа на това, което беше казано от уважаeмия господин Василев,

Когато човек се запознава с правната материя и когато човек иска да изповядва ценностите на правовата държава, ние трябва да се съобразяваме със законите. Уверявам Ви, че към всеки един сигнал се отнасяме съвсем отговорно и предприемаме адекватни действия и Вие виждате, че работата по този конкретен случай не е свършила, не е приключила и не сме го оставили на заден план. Просто има процесуално-следствени действия, които отнемат малко повече от времето, но Ви уверявам, че и конвенционалната престъпност, както и тежката организирана престъпност са изключителен приоритет на Министерството на вътрешните работи. Благодаря за оценката, която давате за дейността на всички български служители от правоохранителната система на Република България. Благодаря ви. Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Атанасов Курумбашев относно самоволно тълкуване и прилагане на Закона за движение по пътищата от страна на СДВР.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

в „Изгрев”. Те се обръщат към мен с оплакванията, че на техните заведения – техните мегазаведения, те са между 3 и 5 масички, изнесени на тротоарите или например изнесени в междублоковите пространства, някой от КАТ-София се е сетил да изиска съгласуване от тях. Да приемем дали трябва да има съгласуване с КАТ-София или не и срещу този печат за съгласуване те трябва да платят тарифа от 400 лв. Може да си представите, че инвестицията за такова малко кафене, което обикновено се образува през лятото пред блока или на някой тротоар, цялата инвестиция сигурно е 500 лв. Трябва да се купят 4 масички, 20 стола, 20 чаши и 5 пепелника – това е цялата инвестиция. На този фон някой от КАТ се е сетил, след като са те „бръснали” през Енергото, през ВиК, разбира се, си минал и през общината, все пак да минеш да се отчетеш и на КАТ-София. Наистина ли смятате, че разполагането на тези масички в междублоковото пространство е част от тротоара и това е елемент от пътното движение? Какви мерки смятате да предприемете, за да прекратите това своеволие от страна на органите на КАТ-София? Аз трябва да Ви кажа, че даже кметовете на ГЕРБ на някои места са издали заповеди вече да не се съобразяват с тази тарифа на КАТ, но очевидно това не е начинът кметовете да казват, че може да не се съобразяваш с някоя наредба на КАТ, а най-добрият начин е КАТ да си отмени тази тарифа. Може тарифата да е 4 лв., но не и 400 лв.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

Но нищо, аз ще Ви информирам. Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, по всички проекти, свързани с организиране движението по пътищата при направено искане от страна на заинтересованите лица, съответните служби на МВР са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено становище. Приемането или отхвърлянето на даден проект от съответните служби на МВР следва да се оформя в писмено становище като за издаването на последното се заплаща такса, съгласно Тарифа № 4 на МВР, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 26 февруари 1998 г.,

от цитираната по-горе тарифа при изготвяне на писмени становища по проектите за изграждане на търговски и други обслужващи пътното движение обекти се събират около 400 лв. Следва да се подчертае, че се касае за случаи, при които разполагането на цитираните по-горе маси, фризери, щендери, стелажи и други може да доведе до негативно въздействие върху безопасността на движението и да застраши живота и здравето на пешеходците. В тази връзка искам да посоча и изключителната трагедия през 2009 г. в местността „Бакаджик” в гр. Ямбол, където в резултат на разположените търговски маси, непосредствено до пътното платно, загинаха значителен брой граждани, които бяха прегазени от аварирал автобус. Опазването на живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението, са основен национален приоритет. Все пак аз Ви благодаря за този въпрос. Това, което съм разпоредил да се направи, е прецизен преглед за всички подобни случаи, касаещи нещата, които изразихте във Вашето питане, за да видим каква е възможността и да направим съответните предложения за корекция и намаляване на тези суми или ограничаване на възможността в населени места, където няма абсолютно никаква хипотеза за визирания случай в Ямбол,

господин Цветанов, именно тези две хипотези имах предвид. Първата е примерно разполагането на такива масички в междублоковото пространство. Там просто няма достъп до никакви превозни средства и те по никакъв начин не застрашават пътното движение, обаче някой е решил, че може да мародерства и тези хора и да им вземе също 400 лв. Второто нещо е не изобщо да не се съгласува с КАТ. с КАТ. Знаете, че всяка такса и тарифа трябва да бъде разходно ориентирана. Ако на служителите от КАТ тази проверка им струва 4, 5 или 10 лв. – добре, но нека някой да ме убеди, че проверката за разположение на три масички струва 400 лв. просто е чисто мародерство върху тези хора, които очевидно така или иначе едвам свързват двата края и правят един „страхотен” бизнес 3-4 месеца, изнасяйки 3-4 маси. Така че молбата ми е просто да разпоредите преглед на тази тарифа. Според мен тя може да бъде намалена поне петдесетократно, да не кажа стократно. Благодаря Ви. За отговор давам думата на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. аз още веднъж искам да Ви благодаря за този въпрос. Това, което беше важно и предполагам, че вече Ви е станало известно, е, че всичко това, което се случва и в момента, е едно недоразумение може би в правната уредба, която е от 1998 г., а после Съжалявам, че през този период, а и в предишния, когато бяхте общински съветник, не сте водили подобни разговори с Вашите избиратели или с хора, които в момента са Ви сезирали за този сигнал, но аз Ви уверявам, че ще направим задълбочен преглед, ще прецизираме всички възможни текстове, които биха могли да облекчат и да не създават допълнителни затруднения на хората в тази тежка икономическа криза и действително да се поемат само разходите, които са необходими от службите в КАТ на съответните областни дирекции, за да могат таксите да съответстват на изработеното и това, което отнема като ресурс на министерството. Благодаря Ви. Въпрос от народния представител Емил Генов Василев относно намеренията на Министерството на вътрешните работи за предотвратяване на взломните кражби в изолирани вилни зони и слабо населени места в община Своге. Проблемът не е толкова на свогенци, колкото на софиянци. От отговора в момента, господин вицепремиер, преди всичко софиянци, защото община Своге е най-голямата вилна зона на гр. София и това е много отдавна - още от времето на Дядо Вазов, и то вилната зона на обикновените хора, не на тези, които имат дворците в полите на Витоша. Така че зачестяват много взломните кражби и в РЗС бихме искали да разберем как точно ще се справите с това. с това. Нашата проверка показва, че в РПУ – Своге, работят 46 служители, барабар с началника, чистачките, служителят на ДАНС, включително и служителките в Паспортната служба. При положение, че това е третата по големина по големина територия на община в Република България и има 38 селища, реално Вие разполагате с по 30 души на улицата, които да извършват охранителна дейност и превенция. Затова аз моля да отговорите какви са намеренията Ви и как точно да извършите промяна в разстановката на Вашите сили и средства, как да подсилите РПУ – Своге, по такъв че да успее да защитава живота, здравето и имота на гражданите на община Своге и на десетките хиляди софиянци, които имат интереси там. Защото техните вилни имоти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

На Вашия въпрос ще отговоря максимално подробно за всичко, което се случва през последните 20 години. За периода 1990-2010 г. в РПУ – Своге, са регистрирани 3959 броя взломни кражби. От тях за същия период са разкрити извършителите на 1412 броя взломни кражби, като същите са предадени на прокуратурата. Неразкрити са останали извършителите на 2547 взломни кражби. Относно настъпилите вреди не се води официална статистика. Това е въпрос на разследването по всяко конкретно дело, като са изработени оценителни експертизи, прилагани по съответното досъдебно производство. Към настоящия момент Районно управление

Вилните сгради на територията на общината са над 25 000, разположени в обособени вилни зони, където няма регистрирани постоянно жители и поради слабо развитата инфраструктура и затруднения достъп до тях през зимните месеци те не са обитавани. В тази връзка установяването на извършените посегателства върху собствеността на гражданите става два, три или четири месеца след извършването на такива деяния. Това обстоятелство допълнително затруднява работата по разкриването на тези кражби, тези кражби, предвид изминалото време от извършването на посегателството, от произшествието и откриването на годни следи е почти невъзможно. В посока оптимизация на силите и средствата за охрана на обществения ред и разкриване на взломните кражби в района на община Своге се работи активно, като се предприемат съответните мерки. Ръководният състав от комплексните проверки, които бяха извършени в Областна дирекция – София, и в част от районните полицейски управления, констатираните слабости доведоха до кадрови промени в Районното полицейско управление. Съгласно моите разпореждания главният секретар на МВР е създал нова организация за летния сезон, която предвижда посещение на районни инспектори минимум два пъти седмично, включвайки отделните вилни зони. Извършен е обстоен преглед на лицата, обитаващи тези зони, като се обръща особено внимание на самотно живеещите там лица в пенсионна възраст. Същите се посещават и от Дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” с оглед недопускане на инциденти и пожари. Регулярно се анализира оперативната обстановка в района, профилактират се лица от криминалния контингент. С кметовете от населените места в общината периодично се провеждат срещи и разговори, като основен акцент се поставя на по-добрата координация в случаи, когато непознати за района лица и МПС-та, биват забелязани. За същите е необходимо незабавно да бъдат сезирани органите на Министерството на вътрешните работи с оглед своевременното предприемане на мерки от предоставяне, разкриване и подобни неправомерни деяния. За реплика давам думата на народния представител Анна Янева.

средно семейство, в момента 100 хил. софиянци са много заинтересовани как ще решите проблемите в община Своге. Не ви достигат силите и средствата – това е абсолютно ясно! Имате 60 хил. души в МВР. Мисля, че трябва да подсилите тези 40 души, които работят в третата по територия община България. Направете го по някакъв начин! Ако трябва, изкарайте от канцелариите тези административни мишоци, които заемат една трета от щата ви! Най-важното, разберете, зная, че вие не можете да покриете всяка една от тези 25 хил. вили, но покрийте пунктовете за изкупуване на цветни медали! Покрийте заложните къщи! Това са двете места, които гражданите от съответен произход посещават веднага, след като разбият вилите.

ние изнасяме за скрап цветни метали, а същевременно попадаме в ролята на бананова република, инвестирайки по този начин в организираната престъпност, после си купуваме кабели от чужбина. Искаме да спрем да сме бананова република!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 Разбира се, това са мерки, които се предприемат по въпроси, които възникват у Вас. Мога да Ви уверя, че се прави всичко възможно за оптимизиране на щатната численост на Министерството на вътрешните работи, преразпределянето и поемането на невралгични точки, които трябва да бъдат обезпечени.

и на хората от „Кремиковци” с далаверите, които се правят именно с изкупуването и преработката на цветни метали. Надявам се на Вашата положителна оценка, ако можете да дадете такава, за дейността на Министерството на вътрешните работи както към „Октопода”, така и за всички останали операции, които провежда Министерството на вътрешните работи. Ще Ви бъда безкрайно благодарен, защото това действително е една добре свършена работа. Движим се в правилната посока, която ще ни даде и превенция за периода, който предстои напред. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! господин председател, уважаеми господин вицепремиер! През последните години в България все повече превозни средства от вида АТВ превземат не само горите и планините на България, но и все по-голяма част от тях започват да се движат по пътищата от републиканската и общинската инфраструктура.

се среща с най-голяма трудност при овладяване на това нашествие, което вече е част и от столичния пейзаж, включително по централните софийски улици. В голяма част от случаите тези превозни средства се движат по пътищата, несъблюдавайки абсолютно никакви правила за движение. В лични мои контакти с представители на „Пътна полиция” съм получавал отговор, че водачите на тези АТВ не спират при подаване на знак с палка. Всички те не разполагат с регистрационни номера, няма система, по която да бъдат идентифицирани от органите, упражняващи контрол по пътищата, няма и система за регламентиране на участието им в пътния трафик. Във връзка с това смятам, че при създадената обстановка, когато такива моторни превозни средства се движат по пътищата на нашата страна, следва да се създаде необходимата правна регламентация за това. за това. Моят въпрос е следният: предвижда ли Министерството на вътрешните работи като орган, упражняващ контрол на движението по пътищата на моторните превозни средства, въвеждане на правна регламентация за регистрация, отчет, идентификация и контрол на превозните средства АТВ. ИВАНОВ: За отговор давам думата на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.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

Превозните средства АТВ са от категория L7E, четириколки, моторни превозни средства с четири колела и маса без товар. При първоначална регистрация на нови МПС-та от категория L се изисква предоставянето от собственика на валиден в Европейската общност сертификат за съответствие, изваден от производителя или негов упълномощен представител, установен в Общността,

Когато се извършва първоначална регистрация на МПС от категория L, е валидна регистрация в държава извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство. Собственикът предоставя доказателства за валидно към датата на тяхното производство в Европейската общност одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държавата – членка на Европейския съюз или на Европейската икономическа общност, чл. 12б, ал. 1, т. 3 от Наредба № 1-45 от 2000 г. На регистрираните превозни средства се издава свидетелство за регистрация на моторното превозно средство по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, състоящ се от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива на Съвета 37 от 29.04.1999 г., като всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет на териториалното ниво в структурните звена на „Пътна полиция” при областните дирекции на МВР, СДВР и на централно ниво. Отчетът включва всички данни от свидетелствата за регистрация към момента на промените в тях. Това е нормативната регламентация за начина и формата за регистрирането. Всички, които участват в движението по пътищата, трябва да се съобразяват със Закона за движение по пътищата и да бъдат спазвани съответните ограничения, които има. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Димитър Чукарски.

пътния трафик ще имаме нужда да приемем още един нов участник в този пътен трафик и да намерим начина, по който да успеем да контролираме и да накараме тези хора да бъдат малко по-толерантни на пътя, за да не се стига до ситуации, в които да бъде излаган животът и здравето на гражданите на

Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, колеги народни представители! Уважаеми господин Цветанов, въпросът ми към Вас е свързан с проведената на 18 май т.г. специализирана полицейска акция „Мутрите” в гр. Ямбол. Както самият Вие заявихте, задържани са шестима силоваци от групата на Даката: кметът на с. Окоп Георги Георгиев, Йордан – Даката, Николай – Солингена, Георги – Мъката, Георги с прякор Фильо, Георги – Шаката, Росен – Черния, и Димитър – Пичко. Дотук пълна екзотика с имената. Групата системно тормози населението в ромския квартал и комплекс „Бенковски”. Задържаните се занимават с лихварство, рекет, изнудване, купуване на гласове и силово влияние върху гласоподавателите на избори, а напоследък групата се специализирала с с неправомерно прехвърляне на партиди на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг. Открити са записи на заповеди, които документират силовите похвати на групата. Намерени са избирателни списъци на секции, в които е извършвано купуване на гласове. Нещо много важно – в кметството на задържания кмет на с. Окоп в община Тунджа Георги Георгиев са се извършвали заверките на пренасочените партиди от пенсионното осигуряване. Там са били и избирателните списъци – все достатъчни и тежки закононарушения. И какво се случва, уважаеми господин Цветанов? Лично за мен, пък и за гражданите на Ямбол не е обяснимо – кметът след разпит веднага е пуснат на свобода, а след още един ден и останалите задържани. Факт достатъчно възмутителен, който не се нуждае от обяснение. Въпросът ми, господин заместник министър-председател, е: кое наложи освобождаването на задържаните лица толкова бързо? Благодаря

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мерджанов! На 18 май 2010 г. под ръководството на прокурора от Окръжна прокуратура Ямбол е проведена специализирана полицейска операция „Мутрите” срещу лица, участващи в организирана престъпна група, известна като групата на Даките, извършвала лихварска дейност, рекет, изнудване, измами, източване на ДДС и други престъпни деяния. Лидер е Йордан Димитров, известен под псевдонима Даката. В резултат на проведената операция бяха образувани досъдебни производства № 36 от 2010 г. за извършени престъпления по чл. 309 и 311 от НК за неправомерна промяна на участие в пенсионни фондове и досъдебно производство № 76 от 2010 г, за извършени престъпления по чл. 252, ал. 2, чл. 213а,

Същият е регистриран за извършени престъпления по чл. 195, чл. 214, чл. 290, 209, 251, 255 и други, да не ги изброявам всички от целия спектър на Наказателния кодекс. Осъждан по чл. 194, чл. 342, чл. 343в за кражби, изнудване, измами, източване на ДДС, хулиганство и други криминални прояви.

във връзка с ал. 1 от НК. На същата дата с постановление на прокурора от Ямболската окръжна прокуратура обвиняемият Димитров е задържан за срок от 72 часа. На 23 май 2010 г. му е постановена мярка за неотклонение задържане под стража. Говорим за лидера на тази организирана престъпна група. В хода на досъдебното производство са иззети множество документи, уличаващи ги в незаконна лихварска дейност. Бяха иззети ножове, боксове, бухалки, записи на заповеди на стойност над 100 хил. лв., дебитни карти с пин кодове, договори за заем и прикрепени нотариални актове за собственост на недвижими имоти с оглед последващото им отнемане. Останалите петима участници в посочената престъпна група – всички криминално проявени и живущи в гр. Ямбол са били задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерство на вътрешните работи – полицейско задържане за 24 часа и след изтичане на 24-часовия срок задържаните дейността на МВР са предприети силови действия по отношение на тях и ви уверявам, че това, което ще бъде като завършек на тази специализирана полицейска операция, ще бъде това, което всъщност за съжаление дълги години не беше направено от вас самите. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на народния представител Атанас Мерджанов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Цветанов, Вашият отговор изобщо не ме изненада. Има обаче няколко обстоятелства, които се нуждаят от коментар. Вие съвсем умишлено в отговора си пропуснахте закононарушението купуване на гласове и намирането на избирателни списъци. И то не къде да е, а в кметството на кмета на с. Окоп – Георгиев, който е избран от Политическа партия ГЕРБ. Той е кмет на ГЕРБ в община Тунджа. Интересно как след един разпит Вие така лековато се съгласявате с действията? Междупрочем, искам да посоча съвсем искрено, че действията на полицията бяха съвършено професионални в началната им фаза. Но очевидно се създаде впечатление, че тук се осъществява политически чадър. Защото въпросната група за последните няколко избирателни кампании в града е известна с това, че тя купуваше гласовете за Политическа партия ГЕРБ. И ако това не е така, елате и го обяснете на хората в Ямбол. Благодаря ви.

Това, което казахте, въобще не кореспондира с фактите от операцията. Изявленията са за списъци от избирателните райони, но в тези петима, които бяха задържани за 24 часа. И това, което мога да Ви кажа е, че Вие като представител на управляващото мнозинство от 2005 до 2009 г. и и участието на Политическа партия ГЕРБ в Избори 2007 г. както за европейски, така и за местни избори, в 2009 г. – както за европейски, така и местни избори, Вие бяхте в пълното си право да документирате и да заловите извършителите на това порочно деяние – купуването на гласове. Господин Мерджанов, Политическа партия ГЕРБ се създаде 2006 г., а купуването на гласове започна като уродливо явление в българския демократичен процес много преди това. Така че в тази посока мога да Ви кажа, че към момента операциите, които са направени във всички райони на страната, свързани с лихварска дейност, специално в ромските махали, ромските махали, нашият преглед и анализ, който правим, е една от формите за купуване на гласове във всички избирателни райони в страната. Затова и действията, които ще предприеме полицията във връзка с предстоящите избори 2011 г. – да не се допускат подобни практики, които, за съжаление, опорочават много избирателния процес и демократичните устои на едно демократично развито общество. Така че в тази посока мисля, че въпросът Ви е доста несъстоятелен във връзка с обвиненията.

Това, което мога да Ви кажа, е за един случай, който съвсем набързо се разви в последните няколко месеца, вие знаете за рекета, който беше осъществяван от един държавен служител от Държавната този човек, когато беше задържан с рекета, който беше към една от частните мандри, вчера получи от Окръжния съд в Хасково 7-годишна присъда. Той не беше с постоянна мярка задържане под стража през цялото време, той беше само в началото, когато бяха необходимите неотложни процесуално следствени действия, за да си свършим работата и да документираме цялата престъпна дейност. Благодаря ви. Преминаваме към питания и въпроси към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите. Питане от народния представител Янаки Боянов Стоилов относно мерки за стимулиране на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза.

Господин председател, господин заместник министър-председател! Да преминем от криминалната към икономическата и финансовата проблематика. Моето питане е продиктувано от тежката икономическа ситуация в страната, вследствие на развитието на кризата особено тревожния факт, че за първото тримесечие на тази година продължава да се регистрира значителен икономически спад от 3,6%. При това положение България вече се различава от тенденциите в Европейския съюз, който като че ли преминава от депресия към едва доловим растеж. С оглед на тази ситуация правителството предлага промени в бюджета, значително намаляване на разходите, и то в такива чувствителни области, като средствата за общините, здравеопазването, за висшето образование. Интересното е, че такива съкращения не се предвиждат за МВР, за отбраната, за Националната служба за охрана, тоест тези структури, които в най-голяма степен осигуряват собствената сигурност на всяка власт. Донякъде отговор на моето питане аз намирам в Законопроекта за бюджета, който вече е внесен. В него се предвиждат инвестиционни разходи в размер на 225 млн. лв. главно за развитие на пътната и железопътната инфраструктура, без в случая да отбелязвам тези няколкостотин милиона лева, които са предвидени за разплащания на правителството за стари, миналогодишни задължения. С големи темпове намалява фискалният резерв и той вече достига критични стойности, но по-тревожното е, че тези средства от фискалния резерв в много малка степен осигуряват мерки за развитие на икономиката, за създаване на заетост и на доходи. Затова аз използвам и въпроса, който поставям, да представя на Вашето внимание една допълнителна амбициозна идея – дали правителството би обсъдило възможността да се състави Национална инвестиционна програма, в която да се включат вече съществуващи енергийни проекти, големи инфраструктурни проекти, главно по отношение на пътища, язовири и др., и възможностите на предприятия от реалната икономика, които се нуждаят от финансиране или гарантиране на техните проекти? Това може да бъде направено със създаването на специален инвестиционен фонд, към който да бъдат привлечени и средства от търговските банки със съответни стимули, които да ги накарат да финансират такива проекти и тази програма да стане българското участие в Европейската стратегия 2020. Мисля, че ако представите такава амбициозна програма с един хоризонт на действие от 3 до 10 години, България може да погледне по друг начин на своето икономическо развитие след изминалите години на прехода. Затова аз очаквам Вашия отговор. Благодаря За отговор давам думата на Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Стоилов! По данни на Националния статистически институт икономиката на страната се е свила с 3,6% през първото тримесечие на 2010 г. в сравнение със спад от 5% за 2009 г. В същото време се очаква структурата на брутния вътрешен продукт да се промени в неблагоприятна за бюджета посока, тоест с по-голям принос на нетния износ за сметка на потреблението, което при равни други условия означава и по-ниски приходи от косвени данъци. Конкретно, делът на потреблението в брутния вътрешен продукт се очаква да спадне с 3,1 процентни пункта през тази – 2010 г., докато делът на нетния износ нараства с 5,1 процентни При тези условия Министерството на финансите подготви проект на Закон за изменение и допълнение на бюджета, който да коригира фискалната политика, предвид икономическото развитие. Проектът включва и редица стимули за икономиката, като най-същественият от тях е предвижданото увеличение на бюджетния дефицит. Според проекта за изменение на Закона за държавния бюджет новата бюджетна цел е дефицит от 3,8% на начислена основа в сравнение с предходната цел от 0,7%. В допълнение се предвиждат и редица конкретни разходи в посока на преодоляване ефекта от кризата. Такива са предвидените допълнителни разходи за инфраструктура, които Вие споменахте. Те ще имат допълнителен краткосрочен ефект върху вътрешното търсене и дългосрочен положителен ефект върху потенциалния икономически растеж. На второ място, както Вие също споменахте, планират се 660 млн. лв. за изплащане на необезпечени задължения от предходните години. Три са основните цели на актуализацията на бюджета и три са основните части на фискалната рамка. Първо, в предложената ревизия на бюджета се запазва нивото на преки и косвени данъци, което помага на бизнеса за излизане от кризата и, разбира се, след това за растеж след кризата. Второ, с 800 милиона се повишават разходите за социални помощи и подкрепа на икономиката. Трето, в резултат на промените, които предложихме, очакваме в края на годината икономиката да отбележи ръст от 1%, който е сравнително слаб, но все пак ръст за излизане от кризата. Относно Вашия конкретен въпрос за идеята за Национална инвестиционна програма, аз бих я нарекъл рамка,

работата ни относно Европа 2020. Трябва да имаме и програма „България 2020” – как в следващите 10 години България може да се развива. Така че доколкото съм разбрал от Вас във Ваше предишно изказване основните тези в тази идея, тя наистина може да помогне и на това правителство, и на следващите правителства да създадат такава програма. От тази гледна точка очаквам по-подробен анализ от Ваша страна. С удоволствие ще участвам, а и моят екип, в по-подробни дискусии по тази тема. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За два уточняващи въпроса давам думата на народния представител Янаки Стоилов. Господин министър, оценявам вниманието Ви към представената идея, защото я смятам за много амбициозна и в случая вече не говорим толкова за Бюджет 2010, тъй като за мен това е почти приключила тема. Тоест тези промени, които предстои да се обсъждат в парламента, няма да решат тежките икономически и социални проблеми, които има страната. Затова вече трябва да се мисли за много по-амбициозни действия, за много по-активна икономическа и финансова политика. Смятам, че в това отношение 2011 г. ще бъде критична за страната. Тоест ако се предприеме промяна в досега провежданата икономическа политика, ние имаме шансове. Тъй като Вие казахте, че се отнасяте с внимание към идеята за Национална инвестиционна програма или рамка, тя няма как да бъде реализирана без нейното финансово осигуряване поне с 3-4 млрд. лв. допълнително на първо време. Това обаче означава към нея да бъдат приобщени голяма част от търговските банки. Аз искам да използвам случая да Ви задам два уточняващи въпроса: Дали Вие сте готов да обмислите средствата на държавните ведомства и предприятия да бъдат насочвани само към тези търговски банки, които се ангажират с финансирането на определени инвестиционни проекти? Те могат да бъдат както държавни, така и на частния бизнес, но които да гарантират по-голяма съпричастност към реалната икономика. Вторият ми уточняващ допълнителен въпрос е дори във връзка с най-актуалните рискови оценки, които даде и Световната банка, към които, за съжаление, попада и България заради това, че част от чуждите банки, които оперират, са от страни в икономически нестабилна ситуация, като Гърция и Италия: смятате ли да обмислите въвеждането на различни нива на гарантиране на влоговете на вложителите пак с оглед на това дали тези банки се ангажират с определени икономически проекти? Благодаря ви. За отговор давам думата на Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите.

за обмисляне и разработване на Национална инвестиционна стратегия, програма, рамка, за мен е добра идея, особено в рамките – не, разбира се, на Бюджет 2010 в рамките на една, да кажем, десетгодишна програма, която всъщност съвпада с основната част на Програмата „Европа 2020”. По това, така или иначе, България трябва да работи и от тази гледна точка, пак казвам, приветствам

в рамките на следващите няколко години има три основни теми, които ще определят България дали се развива успешно или по-малко успешно. Едното е подкрепа на българското производство – това, което Вие говорите. Доколкото разбирам, това е основата на на Вашата идея – за подкрепа на това производство, за да можем да правим повече износ. По този начин най-бързо се излиза от големи финансови кризи, показал го е световният опит. Разбира се, трябва да се мисли и по какъв начин по-добре да се финансират българските производители и оттам вече тази идея, която току-що разработихте. Тя би трябвало да има покритие в тази национална програма. Втората тема, която също Вие покрихте – по-добра инфраструктура. Производството много зависи от това какви са пътищата, каква е железницата и т.н. Това също трябва да попадне в тази национална програма. И трето – повече сигурност. Виждате, Виждате, че министър Цветанов и неговите хора имат много успехи там. По първите две теми – там съм солидарен с Вас, би трябвало да има по-голяма програма, не само в период от един бюджет до друг, а в рамките на един десетгодишен период. По този начин ще ангажираме не само това правителство,

Господин министър, мисля, че търсенето на амбициозни решения трябва да мотивира българските политици и от управлението, и от опозицията. Аз се надявам, че Вие ще възложите и на Ваши експерти допълнителни проучвания по тази идея, по тези предложения. Разбира се, бихме се опитали и в средите на нашата партия, парламентарна група и на специалисти те също да бъдат мотивирани и да бъдат конкретизирани. Аз Ви препоръчвам да проявите по-активно отношение и към политиката не просто във финансовия сектор, а и в банковата система, което по никакъв начин не означава нарушаване на независимостта на Централната банка, защото трябва да е ясно, че този, който не регулира активно финансовата система в днешно време, не може да има никакви икономически успехи и не може да гарантира интересите на гражданите. Това го доказа и настоящата финансово-икономическа криза, така че в това отношение регулацията е задача на политиците, на парламента, на правителството, а ролята на Централната банка е стриктно да прилага тези регулации. регулации. Според мен има големи резерви и в саморегулацията. Трябва да отбележа, че нашата Централна банка е доста консервативна в този смисъл. Виждаме, че най-активните правителства в това отношение търсят решение. И когато се говори за намаляване на кешовите плащания трябва да се обмисли, да речем, регулиране на картовите операции, размера на таксите за обслужване. След като на банките се гарантират значителни средства, които в голямата си част са и публични, и на гражданите, те трябва да работят при определени правила и печалбата да бъде в резултат на тяхната дейност, а не просто да се гарантира тя, независимо от това каква е ефективността във финансовата система.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! С Решение № 180 от 1 април т.г. на Министерския съвет бяха одобрени Мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата и бизнеса. Точка 38 третира премахването на квотния принцип между операторите на ваучери за храна. Навярно знаете, че България е единствената европейска държава, където има квоти за ваучери за храна. Регламентирането с квоти е една социална придобивка и е необходима незабавна промяна на Наредба № 7. През 2003 г. са създадени тези квоти. Необходимо

За отговор давам думата на Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Михайлов! Накратко: съгласен съм с Вас, че е нужна либерализация на този пазар. Ние вървим точно към към тази цел. Ваучерите за храна по своята същност представляват една социална придобивка, както Вие казахте, за работниците и служителите, изцяло освободена от данъци и осигуровки и предоставена им посредством техния работодател. Изразено в цифри това означава, че при разпределени ваучери за храна за 200 млн. лв., косвеният разход за държавния бюджет възлиза на около 70 млн. лв. на финансите анализ на пазара за ваучери за храна се откроява необходимостта от въвеждане на промени в действащата нормативна уредба. Целта е усъвършенстването на квотната система като се осигури по-конкурентна среда между отделните оператори на ваучерите за храна. се подготвят изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане и на промени в Наредба № 7, както Вие казахте, от 9 юли 2003 г. Текстовете са на етап предварително съгласуване с други ведомства, синдикати и браншови организации. Предстои съгласуване на предложенията от Министерството на финансите и одобряване на метода за разпределяне на общата годишна квота, които да намерят отражение при промяна на нормативната база. С оглед годишния характер на общата квота е важно да се прецени дали тези изменения могат да влязат в сила в средата на текущата година, това всъщност е основният въпрос пред нас сега, или действието им следва да започне от началото на следващата 2011 г. С тези промени ще бъдат премахнати индивидуалните квоти в досега съществуващата им форма като се осигурят условия за свободна конкуренция между операторите и достъп на потребителите до по-качествени услуги. Благодаря за вниманието. За реплика давам думата на народния представител Михаил Михайлов. Частично съм удовлетворен от отговора, защото е ясно, че работите по либерализирането. Вие, както сам казахте, във времето е доста разтегливо - дали ще бъде

Създаването на тези квоти и нелиберализирането на пазара накара наистина големи компании, едни от най-големите европейски компании, да се изтеглят от нашия пазар. Моята препоръка е наистина Вашите служители – хората, които отговарят за това, да се подготвят колкото се може по-бързо и наистина тази либерализация да стане не в началото на следващата година, а м. септември т.г. да бъде готова. Това е, което За дуплика давам думата на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите. толкова по-добре ще бъде и за потребителите, а те са социално най-слабите, толкова по-добре ще бъде за самата система, в смисъл – освободена от корупция, освободена от проблемите, които един пазар като сегашния налагат. От тази гледна точка основната тема, която и Вие споделихте, е дали е възможно още от средата на тази година, примерно, новите изменения да влязат в сила или трябва да чакаме до началото на следващата година, защото този закон, въобще действието на закона, който трябва да се промени, има годишен характер? Аз искрено се надявам, а това е и мнението на Министерството на финансите, че юридически, от правна гледна точка, ние можем да обосновем нуждата тази либерализация да започне още от тази година. Благодаря. Благодаря Ви. Следва питане от народните представители Румен Петков и Петър Курумбашев относно политиката на Министерството на финансите по отношение на финансиране на общините – от държавния бюджет и заемни средства. Народният Народният представител Румен Петков ще развие питането си. Имате думата. уважаеми дами и господа народни представители! Господин министър, каква ще бъде политиката на Министерството на финансите по отношение на предстоящото съкращаване на бюджета на общините? Какви критерии ще използвате при определяне на конкретния процент намаляване на средства за различните общини и каква е съпричастността на Финансовото министерство към възможността

За новата актуализация на бюджета предвиждате намаление с още 138 млн. лв. на фона на намаляване на собствените приходи на общините с около 20%, увеличаване на държавните разходи, което безспорно притеснява експертната общност, увеличаване цените на газ, парно и ток, които основно ще легнат върху общините, неразплатени от общините 225 млн. лв. към различни фирми. Разбира се, безпокои ни и тежестта на рязането на общата субсидия и нейното неравномерно разпределение, което ще доведе до съкращения в различни мащаби в отделните общини:

в Ковачевци – с 13,62%, в Мирково – с 22,40%. Вие сам разбирате, че в София 4% е едно, в общините, за които говоря, като Белене, Искър, Ковачевци и Мирково 22% Това означава, че те или ще спрат да работят реално септември – октомври, във всички случаи ще затворят своите читалища, във всички случаи училищата, доколкото ги има, ще останат без здравен персонал. Тоест ефектът ще е твърде различен и това ще доведе до фатални последици за някои от общините. Какъв е подходът за справедливо разпределяне на тежестта върху различните общини? Истинският подход не е пипат бюджетите на общините, защото те са основен бенефициент и с това намаляване практически ги лишаваме от възможността за съфинансиране на проекти чрез свиване на капиталовите разходи? Ще дам пример за община Долна Митрополия с 2 града и 12 селища – капиталовите разходи са 100 хил. лв. лв. Лишаваме ги от възможността да кандидатстват с нови проекти, и това на фона на драматичното неусвояване на средства, предвидени в бюджета по оперативните програми - от милиард и половина лева към края на м. май по 7-те оперативни програми са усвоени Впрочем, между първо и второ четене от Коалиция за България ще внесем предложение за съхраняване бюджета на общините, защото това е сериозен инструмент и за приходната част на бюджета - и данък добавена стойност, и преки и косвени данъци. Това пипане със 138 млн. лв. на бюджетите на общините всъщност няма кой знае как да рефлектира в републиканския бюджет, но ще смажем поне 90-100 от общините и ще направим невъзможно ефективното им участие в използването на евроинструментите. Благодаря Заповядайте, господин министър за отговор на питането. уважаеми господин Петков, уважаеми господин Курумбашев! Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г., съгласуван със синдикатите и работодателските организации, който е съобразен с целите на фискалната политика. В проекта се предвижда намаляване на размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет 15 на сто средно на годишна база, с изключение на разходите за функциите образование, социално подпомагане и грижи, отбрана и сигурност и одобрените средства по екологичните програми. Последните две седмици се провеждат разговори между представители на правителството, на Финансовото министерство и Националното сдружение на общините за прилагане на диференциран подход при намаление на разходите, който е в границите от 5 за отделните дейности и функции. За общинската администрация е взета предвид структурата на персонала, в т. ч. изборните длъжности и спецификата на малките общини. В здравеопазването общото намаление на разходите е в размер на 7,5%, като за здравните кабинети, детските ясли и детските кухни е 5%, за диспансерите – 10 %. За културата се предвижда общо да се намалят разходите с 10 на сто при читалищата. За общата изравнителна субсидия, с която се подпомага от държавата финансирането на местните дейности, се предвижда диференцирано намаление по общини, като за целта общините се разпределят в две групи по определен критерий, съгласуван с Националното сдружение на общините. С други думи, малките общини да имат повече възможности и повече бюджет процентно. Тези промени ще станат факт между първо и второ четене на промените в Закона за държавния бюджет на страната за 2010 г. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имате възможност за два уточняващи въпроса. Кой ще ги зададе? Заповядайте, господин Курумбашев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Дянков! Аз исках да Ви посоча конкретни примери, защото през тях хората по-лесно виждат това, което се случва в техните общини. Исках да започна по отношение на така наречените заемни средства, които присъстват в нашия въпрос. Давам Ви два конкретни случая – става дума за община Пловдив, прочутия заем от 30 млн. лв. Разбра се, така да кажем, че с Ваше съдействие или съгласие този заем не се е случил, на всичкото отгоре след като има решение на Общинския съвет, който е ясният суверен и може да прецени един заем дали да се взима или не. Всъщност той е единственият оправомощен по закон, който преценява дали може да се взема такъв заем или не. Той е за инфраструктурата, за второстепенните улици на Пловдив. Също бих искал да Ви посоча пример със заем от 8,5 млн. евро за ВиК дружеството на Благоевград, което е съфинансирано по три различни механизма - през ИСПА, малка част от бюджета на Министерството на Разбира се, това финансиране има най-пълен смисъл, ако постъпи и от трите източника. Ако не постъпи от някой от източниците, няма да може да се направи това интегрирано управление на водите, което се изисква при един такъв воден проект. И какво се случва? За това ми е въпросът. Значи, на общините падат собствените приходи, вие ги режете откъм държавния бюджет допълнително и им казвате: и заеми нямате право да вземате, на всичкото отгоре, от европейски банки, каквато е Европейската банка за възстановяване и развитие. Между другото, тук е и темата за 700-те млн. евро от Европейската инвестиционна банка, за която трябваше да бъдат разработени критерии, която знаете, че финансира при много благоприятни условия общините, именно публична инфраструктура. Вторият ми съвсем по-прост въпрос, така бих го нарекъл - онази вечер в читалището в Тополовград ме попитаха: „Кажете, ще ни закривате ли читалището, или не? ако падне надолу нашият бюджет, ние просто не можем да съществуваме. Направили сме вече едно съкращение.” Разберете, че има места, на които може да се съкрати или 0, или 100%. Просто, рязане с 30%, не може. Въпрос на държавна политика е на такива места като Ивайловград, като Тополовград наистина да влезе държавата. Тя не може да остави общината и да каже: „Ето ви 30% по-малко, вижте там, оправяйте се!” Има места, на които трябва да се провежда и национална политика. Това са двата ми въпроса: единият е свързан специално с читалищата, а вторият - с ползването на заемните средства от Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Заповядайте, господин вицепремиер, да дадете отговор на двата въпроса. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, уважаеми господин Петков,

общините. Те ни представиха подробен анализ къде точно трябва да останат повече средства. Аз изброих някои от тези проценти. Разбрали сме се, че за здравните кабинети, детските ясли и детските кухни намалението да не е 15, а само 5 на сто. Същата е темата и за културните институти с регионален характер, и въобще за читалищата. Вървим на базата на този анализ към решения, които между първо и второ четене в парламента се надявам да се приемат и по този начин да се помогне на по-малките общини. Относно заемите – за държавата и за общините като част от държавата е хубаво да има влизане на допълнителни финансови ресурси. Като финансов министър аз подкрепям такива политики при условие, че има достатъчно добре разработена финансова обосновка и достатъчно сигурност, че няма да се губи част от тези средства заради не толкова добра организация на работата в съответните общини. От тази гледна точка въпросите към мен винаги са били от този десен. Когато получа отговор на въпросите си, в случая към Европейската банка за възстановяване и развитие, се надявам, че конкретният заем ще тръгне. Междувременно, пак казвам, общините трябва да са достатъчно отговорни по време на криза. Понеже споменахте Пловдивската община,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър, доколкото разбирам - билетите за 20 хил. лв. – това е информация от пресата. Не знам как съпоставяме 30 млн. лв. с 20 хил. лв. Вие коментирате един изключителен фестивал, който има 45-дневна продължителност, който се организира от директора на пловдивското дружество – господин Калуди Калудов, и който се радва на изключителен интерес в Пловдив. Не виждам нищо неестествено в това пловдивската община да подкрепи такъв музикален празник, за който копнеят не само пловдивчани. Аз съм имал възможност да присъствам на три от спектаклите досега. Те действително се радват на огромен интерес. не разбирам Вашето недоверие към държавни структури. В крайна сметка заемът, за който господин Курумбашев постави въпроса - за Благоевград, е от ВиК. Там не от ВиК. Там не става дума за община, а за държавата. Това, че държавата не вярва на държавата или че едната ръка не знае какво прави другата ръка, е отделен въпрос. Аз съм притеснен от факта, че Вие сега заявявате, че вече сте договорили промени в бюджета между първо и второ четене. Това означава, че сте внесли в Министерския съвет нещо, за което Вие сте знаели, че е несъстоятелно и което ще подлежи на промяна веднага със самото си внасяне. Вие сте внесли материал, за който сте били наясно, че не е нужният за Народното събрание. И когато говорим за общините, има разлика в подхода, която не може да не прави впечатление. Например намаляването на субсидията за Искър (говоря за равнени по население и територия общини) – 238 хил.

Този диференциран подход не може да не кара определени общини да се чувстват дискриминирани. Вие казвате, че сте говорили специално за читалищата. Читалищата са нещо, без което културата в селата си отива. Това ще е една от причините за задълбочаване на процеса на обезлюдяване.

Преди да продължим със следващите въпроси, искам да информирам народните представители, че днес на гости в Народното събрание са ученици и учители от гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров” – Хасково. Нека да ги поздравим

относно готовността на България да подпомага реализацията на одобрените проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния. Заповядайте, госпожо Плугчиева, да развиете своя въпрос.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 Той се налага да бъде отправен към Вас, тъй като отговорът, който даде министър Плевнелиев като министър на регионалното развитие и благоустройството и ресорен министър по тази програма, за съжаление беше незадоволителен и той изрази голямата си тревога, че тя не може да бъде реализирана поради факта, че не се осигуряват необходимите средства по съфинансирането от Министерството на финансите. Както е известно, България е страна по 12 програми за териториално, трансгранично и международно сътрудничество и специално тази програма, за която аз говоря, още повече като народен представител от Русенски регион, касае обем от 262 млн. евро, от които средствата, идващи от Европейския съюз, възлизат на 218 млн. евро. В периода на предишното правителство наистина за адмириране е активността на дунавските общини от българска страна, заедно с партньорите си от Румъния, които организираха и създадоха 62 проекта на стойност около 101 милиона. милиона. За да могат да стартират тези проекти, е необходимо да се гарантира и съфинансирането от българска страна, което е скромно в сравнение с обема от средства, които можем да ползваме. Знаем на какъв етап и на какво на какво ниво са нашите дунавски общини. Имам предвид големите нужди, с които те се сблъскват. Този ресурс е изключително важен, за да може да се даде тласък на икономическото и социалното развитие в тези общини, още повече в условия на криза.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Плугчиева, в изпълнение на взетото решение на Министерския съвет от 31 март 2010 г. за подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество, в това число и между Румъния и България, необходимите средства за съфинансиране по тези програми са осигурени с актуализацията на държавния бюджет за 2010 г., като за целта са предвидени средства в размер до 18 млн. лв. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА Уважаеми господин вицепремиер, това е похвално, че наистина поне с актуализацията на бюджета ще бъдат предвидени тези средства. Въпросът е: доколко тези средства наистина ще гарантират цялостното съфинансиране към всички европейски програми? Позволявам си да разширя моята моята реплика, защото не само тази програма, но и останалите оперативни програми по структурните фондове са изключително важни за България. Надявам се, че това ще стане час по-скоро, за да не загубим средствата, които идват от Европейския съюз. Вие знаете, че ние сме с Вас на едно мнение че средствата от фондовете са единственият сигурен, свеж и гарантиран ресурс, който максимално бързо и максимално ефективно трябва да се използва. Позволявам си да завърша с това, че с европейските фондове наистина може да се прави политика, но с политиканстване

Преминаваме към въпрос от народния представител Емилия Масларова относно тежкото и все по-влошаващо се финансово състояние на общини в Република България. Заповядайте да развиете своя въпрос. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин Дянков, независимо че все още не сте най-любимият министър, аз мисля, че Вие сте министърът, в чиито ръце са и пицата, и ножа за рязане на пицата, така че много е важно дали има правила, на базата на които ще се реже тази пица, за да може да се разпределя равнопоставено и справедливо между гражданите на страната.

ще фалират. Интересно, не е описано защо и как ще фалират тези общини, но 25 общини представляват една десета от общините на България. Това е притеснително. Освен това една от общините – Ивайловград, която аз веднага посетих, тъй като е в избирателния район, от който съм избрана. Всичко до този момент в общината се разплаща. Общината няма задължения, общината, макар и трудно, работи, съществува, хората живеят, детската градина работи, болницата и всичко онова, което, въпреки всичко, е поставено в една много деликатна ситуация. Моят въпрос към Вас, господин министър, е: има ли някаква методология, на базата на която се определя кои общини няма да могат да се справят до края на годината? Има ли предвидено такова фалиране, не дай си Боже, на общини? Всъщност каква е позицията на Министерството на финансите, което в крайна сметка разпределя и ресурсите, с които ще функционират структурите в страната? Благодаря. Благодаря, госпожо Масларова. Заповядайте, господин Дянков, да отговорите на въпроса, който Ви беше зададен. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Масларова, накратко – няма такава методология, поне на мен не ми е известна. Всъщност не може една община, по сега действащите закони, да бъде обявена за фалит. В Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерския съвет в момента се обсъжда Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010-2013 г., разработена съвместно с Националното сдружение на общините в Република България. В нея се предвиждат редица мерки, свързани с прехвърляне на правомощия от централните органи на изпълнителната власт към общините, увеличаване на собствената им приходна база, разширяване на финансовата самостоятелност на общините, увеличаване на инвестиционния капацитет, повишаване на капацитета на местните власти при формулиране и изпълнение на местни политики, ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво, развитие на местното самоуправление в рамките на общината. В процес на подготовка е изработването и на Концепция за трайно уреждане на политиката за облагане с местни данъци и такси в съответствие с европейския опит и практика, което да осигури стабилизиране и разширяване на общинската приходна база. Независимо от икономическата криза в страната към 31 май 2010 г. общините са получили в пълен размер субсидията, определена по Закона за държавния бюджет за 2010 г. Осигурени са средства в размер на 4,2 млн. лв. за финансиране на новоразкрити 42 общински заведения за социални услуги. Продължава финансирането по националните програми в образованието, като до момента общините са получили допълнително средства в размер на 46 млн. 300 хил. лв. за заплащане на част от транспортните разходи на учителите, за учебници и за подпомагане финансирането на училищата. Наблюдава се тенденция на намаление на просрочените задължения на общините, като към 30 април 2010 г. са отчетени с 20 млн. лв. по-малко 20 млн. лв. по-малко задължения спрямо 31 декември 2009 г. В тази връзка много от предприетите мерки за събиране на дължимите вземания от страна на общините явно работят. В условията на финансово-икономическата криза следва и усилията на българските общини да са насочени в посока на най-ефективно разходване на публичните средства, приоритизиране на провежданите политики, изготвяне на мерки за повишаване на събираемостта. От гледна точка на публикацията, която Вие споменахте за 25 общини, на мен ми е интересно да видя по какъв начин, с каква методология, ако въобще има такава методология, и кой е избрал тези общини. Предлагам Ви да се видим, ако приемете това, да разгледаме кои са тези общини и какво може да се направи. Първо, защото те реално не могат да се фалират, но какво може да се направи, въобще да не се налага говорене от този род. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин министър. Заповядайте, госпожо Масларова, за реплика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, разбира се, с удоволствие приемам поканата да се срещнем. Радвам се, че от тази трибуна Вие информирахте, че Министерството на финансите не е подало такава информация и добре би било и медийно да отреагирате, защото когато отидете в едно населено място и хората те попитат: ”Ама защо ние ще фалираме, ние всичко си вършим, това отношение към нас ли е, някакво специално отношение ли е”, вече се създава едно напрежение. Още повече, че е без значение какви са общинските съвети като преобладаваща структура, от коя политическа партия са кметовете. Аз мисля, че навсякъде в страната живеят българи, които имат правото да живеят като всички други във всички други региони и населени места. Искрено се надявам да не се допускат такива медийни внушения за сметка било то на правителство, на министерство, на парламент или на някого относно някои общини в страната. Това не е допустимо, още повече че ние знаем, че наближават и местни избори,

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Масларова, приемам препоръката Ви ясно да кажа и тук, и пред представители на медиите, че няма такава методология, която определя дали една община е пред фалит пред фалит или не. Това не може и да се случи така или иначе. Наистина приемам препоръката, че е хубаво това да се казва, за да не се създава излишно напрежение в определени общини. Благодаря. Благодаря. Последният въпрос към вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков е от народния представител Димитър Горов относно актуалното състояние на Оперативна програма „Административен капацитет”. Заповядайте, господин Горов. ДИМИТЪР ГОРОВ

и политическата от това необходимост за оптимизиране на разходите, става ясно, че се предлагат съкращения за издръжката на държавната администрация и най-вече на оперативни служители, които участват пряко при обслужването на гражданите. Това от своя страна, разбира се, ще доведе до затруднено обслужване на населението и от необходимостта хората, които останат в администрацията, да са с по-голям капацитет и отлична подготовка. Давам си сметка за това, че динамиката на времето, в което живеем, налага служителите в държавната администрация да притежават допълнителни знания и е налице необходимост от постоянна преквалификация, за да се отговори на предизвикателството с по-малко хора да се извършват повече услуги и по-качествени такива. В тази връзка смятам, че Оперативна програма „Административен капацитет” е една от основните възможности за по-добра подготовка на администрацията и би била полезна за решаването на този задълбочаващ се проблем в обслужването на българските граждани.

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Горов! На заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, проведена тази сряда, преди два дни,

от които средства от Европейския съюз в размер на 154 млн. евро и национално съфинансиране в размер на 27 млн. евро. Бенефициентите на тази програма са държавната администрация, съдебната система, гражданското общество, общините, както Вие казахте. От стартирането на програмата през м. октомври 2007 г. досега са отворени общо 35 процедури, а 1374 са подадените проектни предложения. Одобрени за финансиране са 265 проекта на обща стойност 149 млн. 338 хил. лв. Бенефициентите по програмата са 231. Общо се изпълняват 253 сключени договора, към този момент, на стойност 137 млн. 121 хил. лв., което означава, че близо 40% 39,8% от средствата предвидени по ОПАК са вече контрактувани. Това е най-високия процент от всичките седем програми. Над 190 са приключилите вече проекти. До момента са изплатени 77 млн. 354 хил. лв. или общо около 22% от средствата предвидени по ОПАК. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имате възможност за реплика, господин Горов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Аз съм наясно, че тази програма е с най-висока степен на контрактация, но за мен има определен проблем, тъй като има голям спад по отношение на това, което е сключено като договори и финансирано в годините досега и към днешна дата. Само за справка – това също е от от сайта на ОПАК, за структурите на гражданското общество. 2008 г. имаме 9 млн. 453 хил. лв.,

държавата да вземе бързи мерки да задвижи тези финансирания и участието на тези, които са подали вече проекти по тази програма, тъй като все повече ще се задълбочава проблемът с обслужването на гражданите при положение, че имаме свиване на администрацията и в държавата и в общините. Стана ясно във въпросите, които бяха задавани преди мен, с какви проценти ще бъде намален капацитета реално на общините. От тази гледна точка смятам, че трябва да се подобри квалификацията на служителите, които обслужват населението. Благодаря. Дуплика поиска господин Дянков. Заповядайте. Аз обещавам да направя по-задълбочен анализ и лично да Ви го предоставя, за да може на базата на този анализ съвместно да видим, дали допълнителни усилия трябва да се направят в тази програма. Както знаете Министерството на финансите е институцията, която отговаря пряко, и аз – като финансов министър. Така че се задължавам да направя този допълнителен анализ и да го предоставя на Вашето внимание. Благодаря.